Prelazimo na 11. točku dnevnog reda - Prijedlog zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, prvo čitanje, P.Z.E. 362 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, članak 144. do 150. Materijale ste primili poštom. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije i Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Tamara Obradović Mazal, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. **Obradović Mazal, Tamara** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo saborski zastupnici. Vlada je u dva čitanja, redovitu proceduru, uputila Nacrt prijedloga zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti temeljem naših obveza iz pregovaračkog poglavlja 1 – Sloboda kretanja kao i članka 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Životnim rječnikom govoreći, ovaj Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode zapravo propisuje skup tehničkih pravila, tehničkih kriterija koje moraju udovoljavati pojedini proizvodi koji nas okružuju u svakodnevnom životu, kao što su dizala, kao što su strojevi, igračke, rekreacijska plovila, kao što su kristalno staklo, motorna vozila, niskonaponska oprema, odnosno oprema pod tlakom itd. Dakle, imamo jedan pravni temelj, pravni osnov za preuzimanje direktiva novog i općeg pristupa, kako ga definiramo na razini Europske unije, kao i starog pristupa kojem pripada tekstil, obuća, kristalno staklo i slično. i slično. Ono što tražimo, ono što propisujemo ovim prijedlogom zakona je da čelnici središnjih tijela državne uprave sukladno svojim nadležnostima i sukladno nadležnostima za pojedine proizvode koje sam primjerično navela, donesu tehničke propise kojima se određuju tehnički zahtjevi za te proizvode i da propisuju postupke ocjenjivanja sukladnosti tih proizvoda ranije navedenim zahtjevima kako se prilikom stavljanja tih proizvoda na tržište ne bi narušila sigurnost života i zdravlja ljudi, zaštite okoliša, prirode te kako bi se zaštitili potrošači, kako bi imali naravno i povjerenje u cijeli postupak ocjene sukladnosti tih proizvoda i naravno njihova imovina. Ono što zakonom razrađujemo su obveze gospodarskih subjekata koji sudjeluju u cijelom procesu, znači cijeli lanac od proizvođača preko uvoznika, ovlaštenog zastupnika, distributera do onih nadležnih tijela koje se bave samim nadzorom na tržištu, a to su naši gospodarski inspektori u Državnom inspektoratu. Propisujemo detaljno obveze samog proizvođača koji je, primjerice obvezan izraditi tehničku dokumentaciju za pojedini proizvod, ovlaštenog zastupnika koji mora kod sebe imati izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju i dati je kao takvu na uvid nadležnom inspektoru na njegov zahtjev, obveze uvoznika koji mora osigurati da proizvod bude praćen sa uputama i podacima o sigurnosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, obveza distributera koji mora provjeriti da proizvod označen znakom sukladnosti je praćen propisanim dokumentima, da osigura uvjete skladištenja, uvjete prijevoza tog proizvoda i osigurava sve ostale potrebne dokumente i podatke. Ovim također zakonom propisujemo uvjete koje moraju zadovoljiti tijela koja se bave postupkom ocjene sukladnosti da imaju stručnu osposobljenost osoblja osoblja koje je zaposleno u tijelu koje provodi ocjenu sukladnosti, potrebnu opremu, potreban prostor, nepristranost u postupku ocjenjivanja sukladnosti i osiguranje od Isto tako, ovim zakonom s obzirom na naše međunarodne, na članstvo u međunarodnim organizacijama, kao i na buduće članstvo u Europskoj uniji, propisuje da poslove ocjenjivanja sukladnosti vrši ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti do ovlašćivanja istog u Republici Hrvatskoj, da se priznaje izvještaj o ispitivanju, potvrda o sukladnosti i izvještaj, odnosno potvrda o pregledu koji je obavljen u inozemstvu. Ukoliko, ako se to pojavi kao pitanje, nema ovlaštenog tijela za pojedini proizvod u samoj Hrvatskoj, priznaje se izvještaj o ispitivanju, odnosno potvrda o sukladnosti koji su napravljeni u inozemstvu, a sukladno uvjetima koje predlažemo u ovom prijedlogu zakona. Također kao što sam napomenula bitan segment u cijelom lancu od proizvodnje do stavljanja na tržište jest i nadzor. Tu proširujemo ovlasti i detaljno uređujemo ovlasti državnog inspektora, kao i troškove inspekcijskog postupka koji su povezani sa uzimanjem uzoraka, odnosno testiranjem u posebnim laboratorijima, a i naglašenu suradnju između državnog inspektorata, inspekcijskih tijela i carinske službe koja ukoliko posumnja prilikom uvoza da dokumentacija koja prati proizvod koji se uvozi u Republiku Hrvatsku nije točna, nije ispravna, imamo rok od 3 dana u kojem carinsko tijelo u kojem carinsko tijelo obavještava inspekcijsko tijelo i carinsko tijelo mora dobiti povratnu informaciju. Ako do toga ne dođe carinarnica će pustiti takvu robu u promet. u promet. Isto tako s obzirom na naše buduće članstvo u Europskoj uniji stvaramo i pravni temelj za donošenje pravilnika kojim ćemo urediti postupak izvješćivanja Europske Komisije o svim tijelima za ocjenu sukladnosti koje ćemo, ili imamo u Republici Hrvatskoj i naravno taj dio će se primjenjivati danom ulaska u Europsku Uniju. Ujedno koristim prigodu reći da smo u tijeku pregovora za sporazum aka, sporazum koji se bavi kretanjem industrijskih proizvoda. Ono što želimo ostvariti jest dogovor, odnosno rezultat pregovora će biti dogovor s Europskom Komisijom da pojedini industrijski proizvodi, primjerice rekreacijska plovila toliko u ovom trenutku zadovoljavaju norme Europske unije, odnosno standarde i cijelu putanju sukladnosti da već i prije članstva u Europskoj uniji ti naši proizvodi će kao EU proizvodi biti prisutni na europskom tržištu. Ukoliko uspijemo uspješno završiti te pregovore evo to će biti i temeljem ovog zakona jedna velika stvar za Republiku Hrvatsku da naši proizvodi u nizu segmenata budu punopravni članovi Europske unije i prije nas samih. Zahvaljujem svim odborima na provedenoj raspravi kao i na vašoj pažnji. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Dobro. Onda otvaram raspravu. I prvi su klubovi. Uvaženi zastupnik Davor Huška, u ime kluba HDZ-a. Izvolite.

Hrvatskog sabora, gospođo državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Iako smo čuli gotovo sve najbitnije o Prijedlog Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje o sukladnosti evo nekoliko stvari zbog kojih će zastupnici kluba Hrvatske demokratske zajednice prihvatiti ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju. Ovim zakonskim prijedlogom nastavlja se usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije. Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i u članku 73. koji se odnosi na tehničke propise, normizaciju, mjeriteljstvo, akreditaciju i ocjenjivanje sukladnosti obvezuje Republiku Hrvatsku na poduzimanje mjera potrebnih za postupno usklađivanje s tehničkim propisima Prateći promjene na tržištu te potrebu daljeg usklađivanja hrvatskog i europskog zakonodavstva pristupilo se izradi novog Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti. Ovaj zakon predstavlja usklađenje zakona sa uredbom 765/2008 Europskog Parlamenta i vijeća od 9. srpnja 2008. godine i odlukom istih tijela od 9. srpnja 2008. godine kojom se određuje zajednički okvir za stavljanje proizvoda na tržište. Cilj ovog usklađivanja je razvoj i povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na međunarodnom i europskom tržištu, a ja bih rekao i na našem domaćem hrvatskom tržištu. Isto tako poboljšanje sigurnosti proizvoda, zaštita zdravlja i sigurnost na radu, zaštita okoliša, prirode i posebna pažnja polaže se zaštiti potrošača. Bitan je i razvoj zakonodavstva i tehničke infrastrukture što će omogućiti slobodu kretanja roba na jedinstvenom tržištu Europske unije. Ovim zakonom propisuje se nekoliko obveza. Prva je obveza gospodarskih subjekata, znači proizvođača ovlaštenih zastupnika, uvoznika, distributera koji stavljaju proizvod na tržište ili na raspolaganje, a propisuju se i slučajevi u kojima se obveze proizvođača primjenjuju na uvoznike i distributere te identifikacija gospodarskih subjekata. Također zakonom se propisuje da se tehničkim propisima propisuju posebni zahtjevi koji moraju zadovoljiti tijela za ocjenjivanje sukladnosti i postupka nadzora nad radom tijela za ocjenjivanje sukladnosti, te pod kojim uvjetima u Republici Hrvatskoj vrijede isprave o sukladnosti, oznake sukladnosti izdane u inozemstvu. Nadalje ovim zakonom propisuju se ovlasti inspektora te troškovi inspekcijskog postupka. Primjena novog Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti omogućit će dalje jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i to na način da će se na tržište plasirati proizvodi koji će biti sigurni, koji će ispunjavati kriterije europske normizacije što će omogućiti još bolju zaštitu sigurnosti zdravlja, života kako ljudi, tako i domaćih životinja, biljaka, okoliša, prirode i imovine. Zakon će se pozitivno odraziti i na budući razvoj zakonodavstva i tehničke infrastrukture što će ujedno doprinijeti daljnjem razvoju i jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. U raspravi na odborima došli smo i do saznanja da ovaj zakon sadrži i određene antirecesijske mjere. Kao primjerice podizanje opće svijesti poduzetnika i potrošača, nadalje bolja koordinacija nadležnih inspektora i svakako bitno smanjenje uvoza roba koje ne odgovaraju propisanim standardima i kvalitetama. Vidite da jedan za drugim dolaze nam izuzetno bitni zakoni za tržište, za gospodarstvo, prije ovog je bio Zakon o tržišnom natjecanju, nadalje Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode, ocjenjivanje sukladnosti što bi trebalo dodatno napraviti reda na tržištu na tržištu i gospodarstvenika, naravno i potrošača, odnosno proizvoda u Republici Hrvatskoj. Još kvalitetniju pripremu hrvatskih gospodarstvenika, proizvođača, trgovaca, posrednika u pripremama za ulazak u Europsku uniju i u konačnici jačanje konkurentnosti sveukupnog hrvatskog gospodarstva. Na temelju svega iznesenog i sadržanog u novom Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvod i ocjenjivanje sukladnosti klub Hrvatske demokratske zajednice prihvatit će prijedlog zakona u prvom čitanju. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HNS-a, gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvažena državna tajnice sa suradnicima. Eto ja ću pokušati biti vrlo kratka, jer su vrlo iscrpna izvješća prethodila. Tako ću eto spomenuti da se krajem 2003. godine donio Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti. 2007. godine donesen je Zakon o izmjenama i dopunama istog zakona, 2008. donesena su dva podzakonska akta uredba i pravilnik. U 2009. godini temeljem Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni suglasnosti a u cilju daljnjeg usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije, donesena je nova uredba o postupcima službenog obavješćivanja u području norma, tehničkih propisa, te propisa o uslugama informacijskog društva kojom se propisuje postupak službenog službenog obavješćivanja u području norma, tehničkih propisa, te propisa o uslugama informacijskog društva prema Ovaj zakon kao što je bilo spomenuto predstavlja pravnu osnovu za transponiranje direktiva novog i direktiva starog pristupa Temeljem Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti doneseni su pravilnici u kojima su transponirane direktive starog pristupa i direktive novog i općeg pristupa. I sada ne bih govorila što se dešava i dopunjuje i ozakonjuje novim zakonom, jer je to naša državna tajnica vrlo iscrpno izvijestila. Samo bih na kraju rekla da ćemo primjenom novog Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti omogućiti će se daljnje jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i to na način da će se na tržište plasirati proizvodi koji će biti sigurni i koji će ispunjavati kriterije europske normizacije što će omogućiti bolju zaštitu sigurnosti života i zdravlja ljudi, domaćih životinja i biljaka, okoliša, prirode kao i imovine. Zakon će se pozitivno odraziti i na budući razvoj zakonodavstva i tehničke infrastrukture što će ujedno doprinijeti daljnjem razvoju i jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. zato će zastupnici kluba Hrvatske narodne stranke podržati ovaj zakon. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Zvonimir Puljić. Izvolite. vam gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice, gospođe i gospodo zastupnici. Usklađenje zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske nije i pravnim aktima Vijeća Europe odnose se i na tehničke propise, normizaciju, mjeriteljstvo, akreditaciju i ocjenjivanje sukladnosti. Zakon o tehničkih zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti ovaj koji je pred nama, upravo je zakon koji pokriva to područje. Njegovim donošenjem osim realizacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju omogućit ćemo daljnje jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i to zadovoljavanjem tehničkih uvjeta za slobodno kretanje hrvatskom proizvoda na jedinstvenom tržištu Europske unije. Isto tako primjena ovog zakona jačat će zaštitu potrošača i korisnika u pogledu sigurnosti života, zdravlja ljudi, domaćih životinja, biljaka, zaštitu okoliša, prirode i imovine. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode o ocjenjivanju sukladnosti pozitivno će se odraziti i na budući razvoj zakonodavstva i tehničke infrastrukture. Ovim zakonom se uređuje donošenje tehničkih propisa i primjena normi u vezi sa tehničkim propisima, normi u vezi sa tehničkim propisima, prava i obveze pravnih i fizičkih osoba, koje proizvode, uvoze ili stavljaju proizvode na tržište i u uporabu. Također se ovim zakonom uređuju postupci ocjenjivanja sukladnosti i oznake sukladnosti kao i prava i obveze onih koji sudjeluju u postupku ocjenjivanja sukladnosti, a uređuje se i pitanje valjanosti dokumenata o sukladnosti izdanih u inozemstvu. Zakon također donosi odredbe o nadzoru nad provedbom propisa. Ovaj Sabor je već 2003. donio prvi Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, a 2007. njegove izmjene i dopune. Na temelju toga zakona 2008. su donesena dva podzakonska akta, pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda sa propisanim tehničkim zahtjevima. I pod dva, uredba o postupcima službenog obavješćivanja u području norma, tehničkih propisa i postupaka ocjenjivanja sukladnosti, te propisa o uslugama informacijskog društva. S tim da je ova druga uredba sa novim ažuriranim sadržajem donesena ponovno 2009. Na temelju dosadašnjih verzija ovog zakona iz 2003. i izmjena 2007. donesena su 22 pravilnika. O opremi i zaštitnim sredstvima za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, o sigurnosti dizala, o sigurnosti strojeva, o tlačnoj opremi, o tlačnim posudama, o plinskim aparatima, o električnoj opremi, o zahtjevima za energetsku učinkovitost, o elektromagnetskoj kompatibilnosti, o radijacijskoj i telekomunikacijskoj opremi itd. Prateći promjene na tržištu i promjene uredbi Europskog parlamenta i Europskog vijeća npr. Uredba 765/2008 Europskog parlamenta i vijeća od 9. srpnja 2008. koja se odnosi na određivanje zahtjeva za akreditaciju i nadzor na tržištu prilikom stavljanja proizvoda na tržište ili odluka 768/2008 EC Europskog parlamenta i vijeća koja se odnosi na zajednički okvir za stavljanje proizvoda na tržište. Pristupilo se izradi ovog novog Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti, prijedlog koji je sada pred nama zajedno sa izjavom o njegovoj usklađenosti sa pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe. Iz svega što sa izrekao i komentirao mislim da je razvidno da ovaj zakon treba podržati, jer ćemo tako zaštiti naše potrošače na našem tržištu i omogućiti našim proizvođačima da poštujući